vas da je članom 49. Zakona o Narodnoj skupštini predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom svakog odlučivanja postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 130 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Đorđe Milićević i Žarko Obradović.Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge odluka

Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju koji je podnet 28. oktobra 2019. godine; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju koji je podnet 18. decembra 2019. godine; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju podnet 14. januara 2020. godine;6. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca, od 25. novembra 2019. godine;7. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca, od 26. novembra 2019. godine;8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu;9. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2020. godinu;10. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu i11. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu.Narodni godinu.Narodni poslanik Aleksandar Martinović, na osnovu člana 92. stav 2. i člana 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se da se obavi zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju koji je podnet 28. oktobra 2019. godine;

Predlogu odluke o izboru zamenika javnog tužioca koji je podnelo Državno veće tužilaca, od 25. novembra 2019. godine; Predlogu odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnet 26. novembra 2019. godine.Drugi

Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu.Da li narodni poslanik Aleksandar Martinović želi reč? (Ne)Stavljam na glasanje ovaj

VSS.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 28. oktobra 2019. godine; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 18. decembra 2019. godine; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 9. januara 2020. godine; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 14. januara 2020. godine; Predlogu odluke o izboru zamenika javnog tužioca od 25. novembra 2019. godine; Predlogu odluke o izboru zamenika javnog tužioca od 26. novembra 2019. godine.Da li predstavnici predlagača žele reč?

Hvala.Uvaženi predsedavajući, poštovani narodni poslanici, pred vama su predlozi odluka o izboru sudija, koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, a odluke je VSS utvrdio na svojim sednicama dana 9. i 24 decembra 2019. godine i 10. januara 2020. godine.Visoki godine.Visoki savet sudstva je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i dnevnom listu „Politika“ objavio i oglasio izbor sudija za Osnovni sud u Pirotu, Privredni sud u Valjevu, Privredni sud u Leskovcu, Privredni sud u Požarevcu, Privredni sud u Somboru, Privredni sud u Užicu, Privredni sud u Čačku, Privredni sud u Novom Sadu, Privredni sud u Zrenjaninu, Privredni sud u Pančevu, Privredni sud u Kragujevcu, te Privredni sud u Beogradu, zatim Upravni sud i Prvi i Treći osnovni sud u Beogradu, kao i Osnovni sud u Lebanu.Stručnost, osposobljenost i dostojnost kandidata utvrđena je na osnovu odredaba Zakona o sudijama i Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata koji se prvi put biraju. Visoki savet sudstva je doneo odluku o obrazovanju komisija za izbor sudija za napred navedene sudove, a komisije su sprovele ispit za kandidate, a i obavile razgovor sa svim kandidatima, te je utvrdila listu kandidata koja je objavljena na stranici Visokog saveta sudstva.Na osnovu odredbe člana 49. Zakona o sudijama, Savet je pribavio mišljenje o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata od organa i organizacijama u kojima kandidati rade, dok je za kandidate koji dolaze iz reda sudijskih saradnika, odnosno pomoćnika, pribavio mišljenje sednice svih sudija iz suda iz koga kandidat potiče, kao i mišljenje sednice svih sudija neposredno višeg suda.U skladu sa odredbom člana 50. stav 2. Zakona o sudijama za kandidate koji dolaze iz reda sudijskih pomoćnika pribavljena je i ocena rada.Na osnovu člana 13. alineja 3. Zakona o visokom savetu sudstva, a u vezi sa članom 51. stav 1. Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva je utvrdio predloge odluke za izbor sudija i predložio Narodnoj skupštini Republike Srbije izbor 70 kandidata, tako što se za sudijsku funkciju u Osnovnom sudu u Pirotu, kandidat koji se prvi put bira, predlažu: Marija Aleksić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Pirotu i Jelena Bošković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Pirotu.Za Privredni sud u Valjevu – Milana Pantića, sudijskog pomoćnika u Privrednom sudu u Valjevu. Za Privredni sud u Leskovcu – Aleksandra Denić, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Leskovcu. Za Privredni sud u Požarevcu – Mila Savić Rajčić, sudijski pomoćnik Privrednog suda u Požarevcu. Za Privredni sud u Somboru – Mile Vraneš, sudijski pomoćnik Privrednog suda u Somboru.

Za Privredni sud u Novom Sadu – Snežana Obradović, sudijski pomoćnik Privrednog suda u Novom Sadu i Isidora Janić Turudija, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Novom Sadu.Za Privredni sud u Zrenjaninu – Srđan Golijanin, sudijski pomoćnik Privrednog suda u Zrenjaninu. Za Privredni sud u Pančevu – Miljana Belić, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Pančevu. Za Privredni sud u Kragujevcu – Ilija Zinajić, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Somboru i Raško Radošević, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Kragujevcu. Te, za Privredni sud u Beogradu – Marko Radović, sudijski pomoćnik u Vrhovnom kasacionom sudu, Biljana Kantar, sudijski pomoćnik u Vrhovnom kasacionom sudu, Olga Đurađević, sudijski pomoćnik u Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, Dragana Ivanović, sudijski pomoćnik u Privrednom apelacionom sudu, Tamara Marković, sudijski pomoćnik u Privrednom apelacionom sudu, Mirjana Milanović, sudijski pomoćnik u Privrednom apelacionom sudu, Svetlana Grujić Marković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Beogradu, Jelena Cvetinović, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, Maja Stokuća, sudijski pomoćnik u Privrednom apelacionom sudu, te, Ljiljana Čolić, sudijski pomoćnik u Privrednom apelacionom sudu.Zatim, za Upravni sud u Beogradu Visoki savet sudstva je predložio Minju Bikicki, savetnik u Ustavnom sudu, i Elenu Petrović, sudijski pomoćnik u Upravnom sudu.Za Prvi osnovni sud u Beogradu predložene su Jelena Simanić, advokat, Advokatska komora Beograd, Vesna Bogosavljević, savetnik u Ustavnom sudu, Maja Đekić, sudijski pomoćnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, Ljiljana Andrić, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu, Jelena Mirosavljević, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu, Ana Bulatović, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu, Branka Jevđić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu, Ivana Milosavljević, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, Milena Milosavljević, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji,

savetnik u Vrhovnom kasacionom sudu, Marija Milićević Popara, sudijski pomoćnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, Vesna Đurđić, sudijski pomoćnik u Upravnom sudu, Dijana Brković, pravobranilački pomoćnik Opštinskog pravobranilaštva Čukarice i Mirko Ilić, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji.Za Treći osnovni sud u Beogradu Savet predlaže Vladana Kovačevića, sudijskog pomoćnika u Apelacionom sudu u Beogradu, Uroša Popovića, savetnika u Vrhovnom kasacionom sudu, Jelenu Ćuk, savetnika u Vrhovnom kasacionom sudu, Lolu Katanić, sudijskog pomoćnika u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, Iliju Markovića, korisnika početne obuke na Pravosudnoj Mariju Đorđević, sudijskog pomoćnika u Višem sudu u Beogradu, Rastka Mušića, sudijskog pomoćnika u Višem sudu u Beogradu, Nikolu Ribaća, sudijskog pomoćnika u Apelacionom sudu u Beogradu, Todora Brajovića, sudijskog pomoćnika u Apelacionom sudu u Begoradu, Danku Spajić, sudijskog pomoćnika u Apelacionom sudu u Beogradu, Natašu Jovanović, korisnika početne obuke na Pravosudnoj akademiji, Miloša Petrovića, sudijskog pomoćnika u Trećem osnovnom sudu u Beogradu, Tatjanu Aleksić, sudijskog pomoćnika u Višem sudu u Beogradu i Željka Žilovića, sudijskog pomoćnika u Višem sudu u Beogradu.U pogledu Osnovnog suda u Lebanu Savet je predložio Dejana Ilića, sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Leskovcu, Mariju Jović, sudijskog pomoćnika u Višem sudu u Leskovcu, Aleksandra Stojanovića, sekretara SO Lebane i Aleksandru Stamenković Cvetanović, sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u

Hvala.Uvaženi predsedavajući, poštovani narodni poslanici, pred Narodnom skupštinom danas su dva predloga za prvi izbor za zamenike javnog tužioca u jednom višem javnom tužilaštvu i 13 osnovnih javnih tužilaštava u Republici Srbiji.Predloženo je ukupno 19 kandidata. Od toga jedan zamenik osnovnog javnog tužioca koji je u ovom trenutku na trogodišnjem mandatu pa se ponovo predlaže u ovoj proceduri i za zamenika višeg javnog tužioca, 12 tužilačkih pomoćnika, jedan savetnik u Ministarstvu pravde, jedan advokat, dva sudijska pomoćnika, jedan polaznik Pravosudne akademije i jedan savetnik u Državnom veću tužilaca.Za zamenika Javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru predložen je Baćićanin Adnan, zamenik Javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.Za zamenika Javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu predloženi su Ilić Vojkan, tužilački pomoćnik u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, Rundić Petar, samostalni savetnik u Ministarstvu pravde Republike Srbije, Stojanović Jakša, tužilački pomoćnik u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.Za zamenika Javnog tužioca u Drugom osvnom javnom tužilaštvu u Beogradu predloženi su Lečić Ana, tužilački pomoćnik u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, Oljačić Cerović Marta, savetnik u Republičkom javnom tužilaštvu, Filipović Jovana, tužilački pomoćniku Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.Za zamenika Javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu predloženi su Arsnović Marica, tužilački pomoćnik u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu i Jeftić Marina, tužilački pomoćnik u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.Za zamenika Javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu predložena je Samuilović Jelena, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.Za

zamenika Javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu predložena je Aleksić Dijana, advokat, Advokatska komora Vojvodine.Za zamenika Javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici predložena je Skakić Jasna, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.U Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu za zamenika Javnog tužioca predložen je Budić Aleksandar, tužilački pomoćnik u tom tužilaštvu.U Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru za zamenika Javnog tužioca predložena je Fetahović Azra, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Novom Pazaru.U Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu za zamenika Javnog tužioca predložena je Andžić Marijana, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Užicu.U Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu za zamenika Javnog tužioca predložena je Olivera Mladenović, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji.Za zamenika Javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju predložen je Nasković Nikola, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu.Smiljanić Pavle, samostalni savetnik u Državnom veću tužilaca, predložen je za zamenika Javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu.Kad je reč o proceduri za predlaganje ovih kandidata koje je sprovelo Državno veće tužilaštva. Ta procedura je sprovedena u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvo, Poslovniku o radu Državnog veća tužilaca i i Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za kandidate koji se prvi put biraju na javno-tužilačku funkciju.Procedura je podrazumeva najpre proveru stručnosti i osposobljenosti kroz ispit koji su organizovale komisije Državnog veća tužilaca, potom razgovor sa kandidatima, a u proceduri izbora smo pribavili i mišljenja organa i organizacija u kojima kandidati u ovom trenutku rade.Sve to je Državno veće tužilaca uzelo u obzir prilikom odlučivanja i vama predložilo kandidate za koje smatra da su ostvarili najviši stepen stručnosti i osposobljenosti od svih kandidata koji su učestvovali u konkursima za pojedina tužilaštva.Verujem tužilaštva.Verujem da će predloženi kandidati opravdati naše i vaše poverenje i zato predlažem da u danu za glasanje glasate za obe odluke Državnog veća tužilaca. Hvala vam. Da li izvestilac nadležnog odbora želi reč? (Ne.)Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?Reč ima narodni poslanik Petar Jojić.Izvolite. Dame i gospodo, ovog puta pokušaću da se pridržavam Ustava Republike Srbije i zakona koji regulišu oblast pravosuđa.Kao prethodno želeo bih da kažem da podržavam odluku Odbora za pravosuđe Republičke skupštine što je vratilo na doradu i na proveru sve kandidate koji su predloženi za predsednike sudova.

ili ne? I da li su to kandidati koji su dostojni i stručni i da li je to garancija Republike Srbije da će nosioci nekih pravosudnih funkcija da obavljaju stručno, savesno i zakonito svoje dužnosti?Evo jedno pismo sam dobio iz Pirota koje mi radnici iz sudstva pišu. Verujem da su možda dobili i druge kolege narodni poslanici gde se kaže naši dragi predstavnici smatramo da smo dužni da vas obavestimo o sledećem – za predsednika Osnovnog suda Pirot predložena je sudija Jasmina Jovanović.

Čestitam, skidam kapu.Dame i gospodo, poštovane kolege i predstavnici tužilaštva i Visokog saveta sudstva, kao nekadašnji ministar pravde i dugogodišnji advokat mogu sa potpunom odgovornošću svestan težine mojih reči da izjavim da je stanje u pravosuđu katastrofalno, jer neke sudije i neki tužioci svojim nezakonitim postupanjem izvrgavaju ustavna jemstva Ustava Republike Srbije ruglu, jer donose nezakonite odluke svesni da neće da odgovaraju za takvo nezakonito ponašanje.Ukazujem na izjavu potpredsednika Srpske narodne stranke, gradonačelnika Novog Sada, gospodina Vučevića Vučevića Miloša, u slučaju bivšeg ministra Bubala, kada je na konferenciji za štampu javno uputio pitanje sudiji koja je donela presudu, kojom je ministar Bubalo oslobođen krivične odgovornosti „Da li vi donosite presudu u ime naroda ili u ime lopova i kriminalaca“, završen citat.Kao i na sudiju Prvog osnovnog suda u Beogradu, Draganu Marčetić, koja je u predmetu broj 6742/17 falsifikovala činjenice i time oštetila tuženog Bescarića za 50.000 evra, ali je, umesto da ode na odgovornost, kao nagradu za takvo postupanje unapređena je da bude sudija u Višem sudu u Beogradu.Naime, ustavna jemstva kojima Ustav Republike Srbije svakom jemči pravo na pravično suđenje od nepristrasnog suda, kako to pripisuje član 32. stav 1. pravo na jednaku zaštitu, prava pred sudom i drugim državnim organima član 36. stav 1. i pravo na zabranu diskriminacije, član 21. st. 1. i 2. Ustava Republike Srbije.

kako bi ista bila delotvorna, a najniži nivo zaštite je zahtev za izuzeće sudije ili tužioca od postupanja u predmetima u kome postupaju, koji se podnose predsedniku suda ili javnom tužiocu za slučaj da nezakonitim postupanjem vređaju unapred navedena ustavna jemstva stranke u postupku, ali koja je zaštita nedelotvorna, jer predsednici sudova takve zaštite redovno odbijaju, što rade i javni tužioci, a što se odnosi i na drugi nivo zaštite, koji je takođe nedelotvoran.

koji nemaju kapacitet da uspostave niti da održe zakonitost u postupanju sudija i javnih tužilaca, o čemu sam već govorio na sednici Narodne skupštine, održane 22. oktobra 2019. godine.Kada

u prvih šest meseci 2019. godine 242 disciplinske prijave, od kojih je svega 31 uzeta u rad, što znači da je 2210 disciplinskih prijava završilo u fioci i čeka da nastupi zastarelost, da bi izbegli odgovornost, što znači da VSS na taj način štiti sudije od disciplinske odgovornosti i time onemogućava ostvarivanje napred navedenih ustavnih jemstava stranaka u sudskom postupku, što se odnosi i na sudiju Draganu Marčetić, za koju se VSS pravi da mu nije poznato da ista donosi naručene presude. Svakako da se za lepe oči tako nešto ne može raditi.Međutim, i treći nivo

iz člana 360. KZ Republike Srbije, sa odloženim da su sudije samostalne i nezavisne u donošenju svojih odluka, što im služi kao izgovor kako bi te sudije štitile.Imajući u vidu da odredba člana 5. Zakona o sudijama sasvim jasno propisuje da će sudije biti pozvane na odgovornost za odluke koje se donose ako se radi o krivičnom delu kršenja zakona od strane sudije, pa i javnih tužilaca, koji odbaci krivičnu prijavu na navedenom krivičnom delu, ima dokaza bar za osnove sumnje da je izvršeno krivično delo zloupotrebe službenog položaja iz člana 350. KZ Republike Srbije, jer je u tom slučaju dužan da krivično goni osumnjičenog, kako to zaista jasno propisuje odredba člana 6. Zakonika o krivičnom postupku, pa je tim pre dužan da krivično goni sudije, ako ima dokaza u krivičnoj prijavi za opravdanu sumnju, što vodi direktnom podizanju optužnice, bez istrage, kao u slučaju sudije Dragane Marčetić Marčetić je odbačena krivična prijava, ali bez da se omogući pravo žalbe i da se nastavi suđenje i donese zakonita odluka.Pozvao odluka.Pozvao bih se i na izjavu predsednika Republike, gospodina Aleksandra Vučića, koji je takođe ukazao na određene probleme u srpskom pravosuđu.Međutim, kada je u pitanju donošenje sudskih odluka, sudije jesu samostalne i nezavisne da donose sudske odluke, ali sudije i tužioci nisu nezavisni za donošenje nezakonitih odluka, a za te nezakonite odluke više istance sudova i tužilaca ne reaguju ni jedna od tih institucija. Kao što ste videli, koliko je podneto disciplinskih prijava, od toga nema ništa.Dame i gospodo, Srbija je imala pravosuđe koje se moglo porediti sa najrazvijenijim i uređenim pravosuđem u Evropi. Međutim, nakon izmene određenih zakona i dolaskom dosmanlija na vlast 2000. godine, od tada do današnjeg dana srpsko pravosuđe pada na kolena.Problem kolena.Problem u pravosuđu jeste nestručnost. Ja bih se pozvao na izjavu predsednika Višeg suda u Beogradu, gospodina Aleksandra Stepanovića, koji je izjavio sledeće, citiram: "Ako sudija koji radi na slučajevima organizovanog kriminala za šest godina ima 78% ukinutih odluka, to znači da on ne radi dobro taj posao".Osim toga, ne vodi se dovoljno računa pri vođenju postupaka o poreskim obveznicima i ne vodi se računa o budžetu Republike Srbije.Spomenuću još jednom da je u postupku protiv stečajne mafije država morala da plati iz budžeta 280 miliona troškova krivičnog postupka. Ko je za to kriv? Krivi su nosioci pravosudnih funkcija, a pre svega kriv je predsednik tog suda, što u sklopu Poslovnika o radu suda nije vršio kontrolu i pratio predmete, kada se zakazuju, kada se rešavaju, da li se sudi u razumnom roku, da li je optužnica od strane tužioca bila osnovana ili nije osnovana.Dame i gospodo, vi ste predložili kandidate i iz Tužilaštva i Visokog saveta sudstva. Međutim, uveli ste praksu da ne dostavljate narodnim poslanicima ocene tih vaših predloga kandidata i koliko su godina studirali. Evo, ovaj primer, ako je tačan, iz Pirota, govori sve i ne treba mnogo oko toga govoriti.Nepotizam

u pravosuđu, koliko je od njih upisano na Pravosudnu akademiju i to je ulaznica za ulazak u sud. To ne može da bude.Na čelo pravosudnih funkcija dolaze vam ljudi koji nemaju dostojnost, puno kapaciteta, niti imaju integritet, niti imaju stručnost.

Ukinuti i vratiti u prvobitno stanje, kao što je to bilo ranije. Zna se ranije ko je predlagao kandidate i za sudije i za tužioce. Ali, ima jedna stvar što moram da ukažem, da je Ministarstvo pravde i Narodna skupština, razvlašćeni su time uvođenjem američkog sistema u naš pravosudni sistem.Ministar pravde ili predsednik Republike treba da postavlja sudije i tužioce, a ne da ih jedna družina, jedan skup ljudi, jedno društvo sedne u Visokom savetu i dogovore se – e, sad, mi ćemo da pravimo listu kandidata i predlažemo ove, znate on je dobar, on je čestit, on je moga oca, taj i taj, moje sestre, moje tetke, moje strine itd, jako dobri. Dajte sada podatke ove koje predlažete i koje ste ranije predlagali, imaju li veze sa nosiocima pravosudnih funkcija. To je porodično društvo, to je porodična zajednica i vi vidite, ako se sve preda u ruke Visokom savetu sudstva i ako se preda Državnom veću tužilaca, a bude uskraćeno pravo Skupštine, skandal, još gore stanje biće nego što jeste. Prema tome, mora se vratiti onom što je bilo prethodno kako bi mogli da imamo kvalitetan pravosudni sistem.Od 2000. godine, kao što znate, imali smo stranačke predsednike sudova. Ako je pripadao DOS-u, on je taj koji treba da bude predsednik suda.Što se tiče instituta izuzeća, to kao da ne postoji. Ja imam slučaj samo jedan da je predsednik Prvog osnovnog suda izuzeo sudiju, jer je učinio disciplinski prestup. Izvolite, ako imate vi te podatke, dajte. Videli ste, oko 2.000 disciplinskih prijava je podneto, ali od toga nema ništa.Kako se troše pare poreskih obveznika? Koliko koštaju turistička putovanja nosilaca pravosudnih funkcija, Tara, Zlatibor, Zlatar, Vrnjačka Banja, Koviljača, Palić? Čekajte ljudi, stanite malo, preterali ste. Nemojte da trošite pare iz budžeta. Za to je kriv ministar finansija, koji vam to pravo nije uskratio i u budžetu ne mogu biti sredstva predviđena da možete da idete na turistička putovanja, a sud ostavite sa 20% ili 30% rada sudija. To ne može, to ne treba dozvoliti, a ogromna se sredstva odlivaju. Sada čujem da se spremate da pošaljete iz pravosuđa na sportske igre. Čekaj, a koje sportske igre? Jel ovom narodu do vaših sportskih igara? Gde to piše? Dajte unazad deset godina koliko ste potrošili para iz budžeta na ime tih turističkih putovanja.Što se tiče kandidata koje je Državno veće tužilaca predložilo za zamenika javnog tužioca

kakav je kvalitet i da je napokon došla na red i ona da bude zamenik javnog tužioca.Ponovo ističem i ukazujem, podržavam odluku Odbora za pravosuđe i stranke na vlasti koja je vratila, gospodo, sve kandidate koje ste predložili. Te kandidate dajte BIA-i neka proveri. Neka provere Javna bezbednost i BIA ko su vam ti zumbuli koje predlažete i da li ima nekih od njih da su pod merama. Nemojte ovako raditi. Ljudi, dajte prekinite sa ovom praksom. Ovo ne može država Srbija da trpi više.Imate više.Imate slučaj u Pančevu zamenika javnog tužioca Medaković Gorana. Dve godine ne može da dođe optužnica pred sud da se sudi tajkunu iz Pančeva. On je lično uticao na nalaz i mišljenje Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda. Više puta pokušao je da se promeni nalaz o veštačenju kako bi taj njegov, da li mu je prijatelj, ali sve ukazuje da neke veze ima, ne bude osuđen i da krivična prijava zastari.Šta radi Osnovni sud u Pančevu? Šta radi javni tužilac? Šta radi viši tužilac? Da li kontrolišu? Zašto se ne zakazuje suđenje posle dve godine? Znate šta, u pitanju je tajkun, čovek koji ima pare i radi sve, a ima advokata koji ga brani, protiv koga su podnete 34 krivične prijave, ali je zato njega štitilo tužilaštvo, imao je kumu u tom tužilaštvu.Gospodo,

ali morate sa kriminalcima i korumpiranim ljudima iz pravosuđa da raščistite, vi sami sa sobom ili to mora uraditi država.

Gospodine potpredsedniče, ako mi dozvolite, u ime SRS, takođe smatram da što pre treba doneti zakon o ukidanju javnih izvršitelja. Ti pljačkaši, ljudi koji uzimaju desetostruko veće cene i njihove tarife su od sudskih tarifa. Prema tome, to zlo treba da se ukine, jer 5.000 objekata su oni prodali i sirotinju izbacili iz svojih kuća i stanova. To je pljačka, to su lopovi. Tu bandu treba, pre svega, da da otklonimo iz pravnog sistema.Slobodan sam da kažem ovo – zato, gospodine potpredsedniče, treba uzeti tarifu sudsku i tarifu koja se primenjuje od strane izvršitelja. Hvala lepo.

na samom početku izlaganja, u vezi tačaka dnevnog reda o kojima danas raspravljamo, ja vam ukazujem da uz ovu diskusiju želim da afirmišem ono što je dobro u ovim predlozima, skrenem pažnju na neke anomalije koje se pojavljuju već duže vreme, kada su u pitanju primene pravilnika i pravilnici o vrednovanju rada sudija, a istovremeno da dam podršku za predložene kandidate onako kako ste ih danas predložili.Uvaženi predstavnici Visokog saveta sudstva, imajući u vidu da vam je poznato da Pravilnik o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova je komplementaran sa pravilnikom na osnovu koga vi donosite odluke o kandidatima koje prelažete za sudije, moram da skrenem pažnju da postoje brojni problemi koji se vezuju upravo za ovaj pravilnik. Nisu mali i izazivaju teške posledice.Zašto ovo govorim? Govorim zbog toga što upravo po ovom pravilniku kod vas dolaze predlozi kandidata koje naknadno vi ocenjujete po pravilniku na osnovu koga dajete konačnu ocenu na osnovu koje se ovde u Skupštini Republike Srbije odlučuje o tome ko će biti nosilac pravosudne funkcije.Dakle, ovaj pravilnik, kao i prethodni Pravilnik o vrednovanju rada sudija je na neki način generator da li ćemo izabrati dobrog ili lošeg sudiju, doduše, na osnovu ovog pravilnika, ne mi, nego Visoki savet sudstva, ali se postavlja pitanje validnosti ovog pravilnika.Uvaženi kolega Jovičiću, u Pravilniku, i to u članu 16. ovog Pravilnika, stoji da se merilo kvaliteta rada sudija koji postupaju u postupcima, ovde u drugostepenom postupku, radi se, dakle, o sudovima drugostepenim ili sudovima republičkog ranga, ocena, vrednost njihovog rada vezuje za vreme izrade odluka. Pa se kaže da je uspešan, i to izuzetno uspešan onaj sudija koji je izradio iznad 80% odluka u roku od 30 dana, a ostale odluke u roku od 90 dana.Uvaženi kolega Jovičiću, saglasićemo se sa jednom činjenicom koju ni vi ni ja ne možemo dovesti u sumnju, a to je – da li je moguće da se Pravilnikom derogira zakon? Vreme izrade odluke od 30 dana je suprotno odredbama Zakona o parničnom postupku. Zakon o parničnom postupku propisuje rok za izradu odluke od osam dana, a u složenim predmetima je moguće dodatno 15 dana dozvoliti da se izradi odluka, to znači najviše 23 dana. Onda mi recite zašto je ovim pravilnikom pogažen Zakon o parničnom postupku i rečeno je da se može odluka izraditi u roku od 30 dana i čak da se sudija oceni izuzetno uspešno?Znači, povređen je Zakon o parničnom postupku, prekoračen rok od 23 dana, on je uradio odluku u roku od 30 dana, a kaže – ostale odluke čak u roku od 90 dana. Zar je moguće da je nekom potrebno tri meseca da izradi presudu? Da li to treba da trpe oni na koje se odluka odnosi? S obzirom na dostupnost pravdi i dostupnost sudovima, na ovo će da reaguju građani, i to je logično. Postavlja se pitanje da li je uopšte ovaj pravilnik zakonit, odnosno ustavan, jer on je na neki način grubo pogazio odredbu Zakona o parničnom postupku koja je imperativna norma.Dalje, ono što je vrlo problematično, kaže – ukoliko je izradio u roku od 30 dana, dakle, u nezakonitom roku, odluke u procentu od 80%, ocenjuje se izuzetno uspešno. Šta ćemo sa sudijom koji je uradio sa 100% ili 120%? Pa i on se ocenjuje sa izuzetno uspešno. Da li postoji tu veliki paradoks? Po meni, postoji. Zbog čega? Pa zbog toga što ovaj radi sa 80%, u kontinuitetu će raditi 80% odluka, gomilaće mu se predmeti, rašće mu predmeti, doći će do ogromnog broja predmeta. I šta se dešava u praksi, uvažene kolege? Pa onda predsednik suda od njega mora da oduzme predmete kako bi ga ažurirao i daće ovom sudiji koji radi sa 120% ažurnosti.Šta to to znači? To znači da će onaj dobar sudija ili uspešan sudija biti stalno zatrpavan predmetima loših sudija. I ko je tu stimulisan? Ni jedan ni drugi. Ovaj je destimulisan samom činjenicom što je loš, zbog toga što nije izradio odluke u rokovima, u tom roku u kom treba da izradi odluku.Nažalost, ima veliki broj starih predmeta, što znači da se ne poštuje čak ni program o rešavanju starih predmeta, i na taj način oslobađaju sudovi od starih predmeta.Šta je dalje destimulativno? Destimulativno je što se ovom sudiji koji nema ažurnost, čak se kaže, da ukoliko mu je vreme izrade odluke 30 do 90 dana, opet problematičan, ukoliko je uradio 55% do 80% odluka, ocenjuje se uspešno. Znate šta, stvarno je apsurd neverovatan, da bude uspešan, ili izuzetno uspešan ako je uradio pola odluka, ili do 80%, odnosno nešto malo iznad 80% odluka. Anomalija je neverovatna. Za to vreme njemu će se dati najbolji stručni saradnici koji će ga pokušati ažurirati, koji će pokušati podići njegov kvalitet rada, a onda će ove dobre sudije, koje imaju izuzetan procenat uspešnosti, ostati bez stručnih saradnika koji im pomažu, ili će imati, kako se to figurativno kaže, pola saradnika.Ko je onda ovde stimulisan? Ja da sam sudija i da radim sa 100%, 120% predmeta, ja bih razmišljao uopšte da li da se kandidujem da idem u neki viši sud, odnosno da podnesem molbu da apliciram za neki viši sud, zbog toga što očigledno neću biti objektivno ocenjen. Mogu da radim neuporedivo mnogo, ali će zato onaj kolega koji je radio neuporedivo malo imati isti status kao ja.Mislim da tu postoji jedna vrsta diskriminacije koja se ovim Pravilnikom generiše. Samo moram da skrenem pažnju, ovo nema nikakve veze sa vama ni sa Visokim savetom sudstva, ovo ima veze sa Pravilnikom, i ovaj Pravilnik mora da se menja, jer ukoliko se ovaj Pravilnik ne promeni, onda će ove anomalije da traju i dalje.Reći ću vam koje su sledeće, posledične ovome sledeće anomalije. Istu zaradu imaju i sudije koje rade sa ocenom uspešno 55% ili 80%, i sudije koje rade izuzetno uspešno sa 100%, ima i ovaj 100 hiljada platu i ovaj 100 hiljada platu, i ovaj će da radi godinama, godinama tako, i ničim neće biti sankcionisan, i jednostavno, će doći u situaciju da bude predložen za kandidata i da ga Visoki savet na neki način i afirmiše, tako što će njegovu molbu za nosioca pravosudne funkcije u nekom višem sudu prihvatiti, i na taj način dolazimo u situaciju da se diskriminiše onaj koji izuzetno uspešno radi.Zašto? Zato što vi nemate podatke koji se vezuju za ovakav rad sudije. Siguran sam u to da nemate, jer nemate u ličnom listu ove podatke. U ličnom listu sudije nigde ne piše od sudije Pere je oduzeto 20 predmeta, jer je dozvolio da ima preko 500 predmeta u radu, i dodeljeno je to nekom drugom sudiji. To nigde ne piše u ličnom kartonu, i vi to ne vidite. Samim tim što vam je to negde zamagljeno, onda dolazimo u situaciju da postoji prostor, bez vaše krivice za voluntarizam, za subjektivnost, za bilo šta drugo. Šta se dešava? Dešava se da nekad se upravo na osnovu ovog Pravilnika izabere sudija koji ni u kom slučaju nema onaj kvalitet i procenat uspešnosti kao dobre sudije.Šta je problem? Problem je u tome što smo mi ovakvim normiranjem, ovakvim Pravilnikom dozvolili da niko ne trpi sankciju. Da smo regulisali pitanje kažnjavanja, pa da se kazni sudija koji neuspešno radi sa 20% od zarade, a da se sa tih 20% nagradi onaj koji uspešno radi, ne bi se dirao fond plata, fond zarada bi ostao isti, ne bi se apsolutno ništa promenilo, ali bi onda onaj koji je neuspešan shvatio da mora da podigne kvalitet svog rada, a ovaj koji bude nagrađen će biti i te kako stimulisan da dalje dobro radi. Međutim, takav način normiranja, nažalost ne postoji.Ono takođe, kada govorimo baš o vrednovanju rada sudija, postoji kao problem jeste sledeće. Dolazimo u situaciju da kada su u pitanju rešavanje starih predmeta, imamo predmete koji su stari po tri, pet, deset godina. Program rešavanja starih predmeta nalaže da se svi sudovi oslobode starih predmeta. Hajde sada da budemo potpuno objektivni, realni, da li je taj program o rešavanju starih predmeta ispoštovan? Donekle, da, ali u onoj meri u kojoj je morao da bude ispoštovan nije. Tu imamo samo sudove republičkog ranga koji ovaj program starih predmeta dosledno primenjuju, mislim na programe rešavanja i rešavaju ih, ali šta to vredi kada sudije prvog stepena i sudovi prvog stepena i dalje gomilaju predmet.

i ni u kom slučaju se ne dešava ništa što bi radikalno preseklo tu pojavu koja podrazumeva ne ažurnost sudova, a samim tim i nepoverenje građana u sudove kada je u pitanju brzina odlučivanja odlučivanja i brzina izrade odluka, odnosno zakonit rok za izradu odluka.Dalje, ono što je jako važno istaći jeste činjenica da prilikom vrednovanja rada sudija, moramo imati u vidu još dve činjenice. Prva činjenica, kvalitet rada sudija ste vi uvek dobro opservirali i ocenili. Kvalitet rada sudija podrazumeva mali broj ukinutih presuda, što znači da je on kvalitetno radio, što znači da su njegove presude potvrđene i samim tim da ta presuda na zakon opstaje zbog čega građani treba da budu sigurni da je sud doneo zakonitu i pravičnu odluku.Postavlja se pitanje kada se pogleda statistika koliko je sudija sa velikim brojem ukinutih presuda, a da su te sudije i dalje bez bilo kakve sankcije. Kada govorim sankcije, govorim u tom smislu kako podiće ažurnost s jedne strane, s druge strane kvalitet njihovog rada. Kvalitet njihovog rada se meri kroz kvalitet njegove odluke, kroz kvalitet njegove presude. Da li je presudio po zakonu, da li je primenio materijalno pravo, da li se ogrešio o procesne norme, dakle, da li je doneo zakonitu presudu.Uveren da postoji ne mali broj sudija, ne želim da generalizujem, postoje oni i to većina njih koji jako uspešno rade, ali postoje sudije koje i dalje sa ovakvim performansama, da ih tako nazovem, kvalitetima, ostaju kao nosioci pravosudnih funkcija. Za to vreme ni predsednici ni bilo ko drugi u sudovima ne pokreće bilo šta protiv takvih sudija za koje očigledno da svoju pravosudnu funkciju ne obavljaju na način kako im to zakon nalaže.Ono što je važno za predloge kandidata, želim da istaknem nekoliko dobrih ocena i da na neki način podržim sve ono što je ovde predloženo, imajući u vidu da je moj prethodnik ukazao na neke predloge za koje smatra da su dobri, tako ću i ja na isti način oceniti jako dobrim predlozima kandidate koje je predložilo Državno veće tužilaca, konkretno se radi o Osnovnom tužilaštvu u Užicu, za zamenika Osnovnog suda Užice. Zatim, za sudije Privrednog suda u Užicu i Privrednog suda u Beogradu. Zašto ovo govorim? Jako je dobra praksa, što se konačno posvećuje pažnja onim kojima ta pažnja treba uvek da se posveti, a to su stručni saradnici u sudovima. To su ljudi koji godinama, decenijama pa i više rade mnogo poslova kojim zamenjuju poslove sudija. Preuzimaju na svoj teret ono što sudija radi. Donose, odnosno izrađuju izuzetno kvalitetne odluke. Mi kad čitamo vidimo potpis sudije Pere Perića ili Mike Mikića, iza te presude stoji ime i prezime sudije, ali u suštini tu presudu izradio na izuzetno kvalitetan način stručni saradnik.To je nešto što je činjenica koja se ne dovodi u sumnju. Zbog toga stoji podrška vama što ste upravo takvim našim kolegama dali šansu i ja se nadam da će to poverenje koje mi ukazujemo izborom za nosioce pravosudnih funkcija da će oni to poverenje opravdati. Zašto? Zato što su dugogodišnjim radom kao stručni saradnici u sudovima pokazali svoj kvalitet.Sada tu postoji jedan problem, što se dešava da su i ocene koje se daju od strane kolegijuma sudija, odnosno, možda ću pogrešiti, da me ispravite, da tako je, što se i te ocene daju dosta rastegljivo, odnosno fleksibilno, pa se i za stručne saradnike, čini mi se da je ocena – naročito se ističe, pa se i za stručne saradnike, upravo ovako kako sam ukazivao na anomalije u pravilniku o vrednovanju rada sudija – naročito ističe, prilično rastegljivo daje ocena bukvalno svima i onima koji imaju izuzetan uspeh u radu i onima koji taj uspeh ne iskazuju.Vi to ne možete da vidite, jer vi niste u tom sudu i onda ne možete da to ocenite, ali to mora da oceni predsednik suda, ali predsednik suda zbog solidarnosti, pa i one sudije koje su kolege, kažu – daćemo svima ocenu – naročito se ističe. Šta to znači? To znači daću ocenu – naročito se ističe, i kolegi koji je radio pet odluka, pet presuda i kolegi koji je radio 55 presuda i obojica – naročito se ističe. Kod vas to ne može da se vidi.Ja sam sada možda malo banalizovao ali je to istina. To su činjenice i onda imamo situaciju u kojoj su sa ocenom – naročito se ističe i dobar i loš kandidat, a onda smo i mi kao narodni poslanici donekle u nekoj vrsti zablude, da li sada predloženog kandidata podržati ili ne podržati. Na osnovu ovih predloga mi ćemo vama dati podršku to nije sporno. Da li su te podrške naše zasnovane na argumentima, to je sada veliki znak pitanja.U svakom slučaju, ja sam uveren, i sa stanovišta struke kojom se bavim, da su ovi kandidati koji su ovde predloženi jako dobri kandidati.Pomenuo sam Užice, pomenuo sam Privredni sud Beograd, pomenuo sam stručne saradnike. Recimo, za Privredni sud u Beogradu su uglavnom stručni saradnici Privrednog apelacionog suda, izuzetno dobri. Jedan je stručni saradnik Vrhovnog kasacionog suda, Marko Radović, izuzetan mlad pravni stručnjak, jedan možda od najboljih.Tako da, sve ovo što je predloženo, zaista uživa podršku jer je utemeljeno i iskustveno je utemeljeno, ja tu nemam apsolutno nikakav problem. Recimo, Andžić Marija u Užicu, u Privrednom sudu u Užicu, Marija je takođe, imamo kandidate koji su jako dobri, ali uvažene kolege iz Državnog veća tužilaštva i Visokog saveta sudstva, bez namere da prevaljujem krivicu na vlast, postoji mnogo situacija i mnogo prostora gde dođe do toga da mi imamo kandidata koji je lošiji u odnosu na kandidata koji je mogao da bude predložen. Opet govorim, ne prevaljujem krivicu, govorim zbog toga što je dato loše normiran način ocenjivanja i sudija i stručnih saradnika.Ukoliko se ne pristupi promeni ovih pravila, onda ćemo mi i dalje biti u velikom problemu, onda ćemo mi i dalje dolaziti u situaciju da, pošto ovde ima mnogo onih koji nisu pravnici, koji nisu advokati, koji nisu deo pravosuđa, dolaze u situaciju da kaže – podržavamo, nema problema, verujemo, ali će zato biti na pravdi Boga oštećen onaj koji je svakako imao i šansu i priliku i potpuno osnovanu, potpuno opravdanu, nije je dobio a samim tim nije mogao ni da je iskoristi.Ja vam se predsedavajući zahvaljujem, vama hvala na pažnji. U svakom slučaju podrška za predložene kandidate stoji. Ovo što sam ukazao je krajnje dobronamerno. Ovo što sam ukazao samo sam istakao sa jednom iskrenom željom da se ubuduće ovakve anomalije ne pojavljuju i verujem da će tako biti. Hvala.

vas spomenuo ni jedan jedini put.Kolega Bačevac, izvolite. Uvažene koleginice i kolege, uvaženi predstavnici Visokog saveta sudstva, za nas u SDP je maksima odnosno veliko pravilo da nema ekonomskog razvoja i pravednog društvenog poretka bez odlučnog poštovanja vladavine prava i delotvorno je zaštite prava svih građana naše države.Svesni smo da je sudska vlast građanima verovatno i najvažnija, jer građanima sve što ne valja oni traže da se ispravi na sudu.Mi znamo, svesni su i građani Srbije kako je naša koalicija, u kakvom je stanju zatekla pravosuđe Srbije i tome najbolje pokazuje broj nerešenih pravosudnih, da kažem, procesa i jedna brojka, koju je pokazao Visoki savet sudstva u 2018. godini, da je zaista ogroman broj sudskih predmeta koji je zaostao iz prošlog vremena i ona maksima koju svi znamo da je pravda spora ali dostižna u srpskom pravosuđu s početka XXI veka, mogla se prevesti na to da je pravda prespora, ali dostižna.Nažalost, mi smo zatekli pravosuđe Srbije u jednom katastrofalnom stanju, pogotovu je veliku štetu nanela pravosudnom sistemu ona reforma iz 2009. godine, gde se, kako sad već dolazimo i do informacija o ekonomskom gubitku, potrošili mnogo vremena, ali kaže se negde i oko 11 milijardi dinara je bespotrebno bačeno u jednu neuspelu reformu i to je nešto što je nas kao odgovornu vlast dočekalo u oba mandata.Naravno da se mnogo toga uradilo i da je pokušano i da se uspelo, praktično, da se mnogo toga popravi na ovom polju.Danas polju.Danas je broj sudskih predmeta koji nisu rešeni pao na skoro pola, znači sa bezmalo 1.701.580 na skoro polovinu, da dužina trajanja sudskih procesa je takođe prepolovljena i da ako je bila 2012. godine je sudski postupak trajao u proseku 534 dana, 2017. godine je to 299 dana. Danas je to i kraće, što je znak da smo mi ipak uspeli da jednim korektnim odnosom prema pravosuđu, pre svega, ne uticanjem političkim na njega, ali osnaživanjem pravosuđa kao jedne zaista značajne grane vlasti ove države, uspelo je da se naprave nekakvi pomaci.Što se tiče sudske infrastrukture, vi i građani dobro znaju, da je u poslednjih nekoliko godina urađeno više nego u zadnjih 50 godina, obnovljena je Palata pravde u Beogradu, završava se Palata pravde u Kragujevcu itd. zaista infrastrukturne zgrade u kojima rade naše sudije su obnovljene. Uslovi su mnogo bolji i to je nešto što treba takođe pohvaliti.Takođe, pripremaju se i dalje izmene i dalje unapređenje sudske vlasti, i to je nešto na čemu ćemo mi Socijaldemokratija Rasima Ljajića, zaista insistirati jer je za nas pravda i pravedno društvo jedan od osnovnih stranačkih postulata i osnovnih postulata života koje želimo da unapredimoJa se izvinjavam kolegama, ja nisam smetao nikom, koliko mi se čini. Slušao sam vas pomno pa tako bih zatražio pažnju i od vas.

u pravosudnim organima, nešto na čemu insistira Ustav Republike Srbije, član 77, potom član 46. stav 2. Zakona o sudijama, član 82. stav 5. Zakona o javnom tužilaštvu, član 15. Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina Saveta Evrope itd. itd.Ustav i zakoni ove države potvrđuju i traže da nacionalne manjine u krajevima u kojim žive, u onom procentu u kojem ih ima da se to treba preslikati u pravosudne institucije ove države i ja sam o tome mnogo puta govorio i mnogo puta ću ponoviti, jer čvrsto verujem da je učešće svih pravedno i podela odgovornosti jedan od najboljih temelja i stubova za osnaživanje ove države, uopšte.U tom smislu pohvaliću i to i ova dva rešenja koja imamo za tužilaštva u Novom Pazaru. Pre svega, imamo predlog za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.Tu je predlog i tu ću se složiti sa iscrpljenim i kvalitetnim raspravljanjem kolege Neđe Jovanovića, gde se jedna osoba koja je bila stručni saradnik 10 godina, a zove se Fetahović Azra, predlaže da bude zamenik javnog javnog tužioca. Poznajem je, kao i Adnana Baćićanina, koji se takođe predlaže, ali znam ljude iz čitaonice, i znam da je reč o zaista časnim i vrednim ljudima. Zvao sam i raspitivao sam se i za dotičnu Azru Fetahović i sve najbolje čuo od predsednika viših sudova, Izeta Suljovića, Elvira Dedića, Slađane Čolović, kod kojih je ona 10 godina radila i kao što reče gospodin, kolega Neđo, verovatno i većinu najtežih sudskih postupaka vodila, pisala odluke i tako dalje. Zaista je kod njih zadobila jedno ozbiljno poverenje, i stoga je i najbolje ocenjena, pa stoga i ću i ja sa velikim zadovoljstvom podržati i moja poslanička grupa, a verujem i moji koalicioni partneri, ove osobe koje su od izuzetnog integriteta, od dostojnosti i znanja i još su bošnjačke nacionalnosti.S obzirom da je Bošnjaka u tužilaštvima čime ova koalicija dokazuje da zaista želi da manjine na pravi način uposli i da im da mogućnost da učestvuju i da budu ravnopravni članovi i visokih institucija kao što su tužilaštva u ovom slučaju.Siguran sam da će ovi ljudi opravdati na pravi način poverenje koje im je dato i mislim da je predlog mladih ljudi od integriteta i dostojnosti glavna stvar za podizanje pravosudnih organa ove države na najviši nivo.U ovom trenutku mimo područja Sandžaka u sudovima republičkog ranga, kao što je Visoki kasacioni sud, Upravni sud, Privredni apelacioni sud, kao i Apelacioni sudovi u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, nemaju nijednog pripadnika bošnjačke nacionalnosti. To je nešto o čemu treba misliti.Donedavno u Ustavnom sudu Bošnjaci su bili zastupljeni i bio je jedan sudija Bošnjak, međutim sa istekom njegovog mandata sada ni u tom sudu zaista nije zastupljen ni jedan sudija bošnjačke nacionalnosti.Stoga želim da ovu reformu pravosuđa iskoristimo na pravi način i da

države.Najčvršća veza koja povezuje SDP i SNS je svakako, bespoštedna borba protiv korupcije i lopovluka, koja je našu državu dovela do granica opstanka, pošten odnos prema svojim građanima, kao i posebna briga prema najsiromašnijem delu našeg društva, izgradnja pravne države i vladavine prava, naš je zajednički cilj i imperativ. Podela odgovornosti i obaveza je najbolji put ostvarivanja našeg zajedničkog cilja, razvijenije, pravednije i prosperitetnije Srbije.Hvala vam.

ja sam više puta govorio o ovoj temi i prvo što želim da kažem da postoji izreka

rečima - sudije treba da sude po zakonu onako kako je u zakonu napisano. To se odnosi na tužioce. Ništa drugo ne treba da rade. To je apel nas koji donosimo zakone. Da li je to tako?Narodni poslanik ne može biti pozvan na krivičnu i drugu odgovornost za izneto mišljenje ili glasanje prilikom vršenja svoje funkcije. Ne može biti pozvan na krivičnu ili drugu odgovornost za izneto mišljenje ili glasanje prilikom vršenja svoje funkcije.Kolega Atlagić zna, dva puta se meni desilo da me sud pozove protivustavno, to je član 103. Ustava i takav član je ugrađen u Zakon o Skupštini, da li je tako kolega Martinoviću? Dva puta ste, gospodo sudije, kršili zakon na moju štetu, dva puta. Šta obični građani treba da misle? Šta oni treba da očekuju? Šta se desilo sa sudijama koji su kršili Zakon o skupštini i Ustav? Oni su, tereteći mene kršili Ustav i Zakon, nesumnjivo. Tako piše, otvorite Ustav i Zakon, a kažu da sudije treba da sude onako kako piše u zakonu, kako piše i u Ustavu, ali u mom slučaju toga nije bilo.Šta je bilo sa sudijama koje su to radile i koje su kao dokaz dobile prepis stenograma Narodne skupštine sa mojim govorom, a u najnovijoj verziji dobili su video snimak mog izlaganja na sednici Narodne skupštine? Možda se ja nekome dopadam ili ne dopadam, možda vi imate neki specijalan zakon da za mene Ustav i pravila ne važe. Šta je Visoki savet sudstva uradio po tom pitanju?

šta da osporim, kog sudiju da osporim. Evo, neću nijednog. Neću nijednog. Osporiću Visoki savet sudstva, Osporiću Visoki savet sudstva, sem ministarke pravde i predsednika Odbora za pravosuđe, jer su oni tu po funkciji, ovo drugo osporavam sa pravom.Dugo sam mislio da su delovi Visokog saveta sudstva i delovi pravosuđa OUR u okviru Demokratske stranke, sad sam se malo korigovao. Pravosuđe je nezavisno od ove vlasti, to ja tvrdim, ali od bivše vlasti više nisam siguran odavno. Ali u poslednje vreme neki delovi mi liče na STR, to je samostalna trgovinska radnja. Bojim se da tu spadaju razne pogodbe i nemojte misliti da je korupcija, barem vi koji radite u pravosuđu, samo kada neko dobije novac, korupcija i nepotizam, imate tri vrste korupcije: belu, sivu i crnu. Razmena usluga je korupcija.U korupcija.U narednom periodu, a verujem i u budućem sazivu, ja ću vam jednom po jednom čitati ko se sa kim nagodio i kako se nagodio, koji su nepotizmi u pitanju. Za mene je gotovo neverovatno da Komisija sastavljena od tri člana Visokog saveta sudstva glasa za jednog sudiju jednoglasno, a sutradan na sednici Visokog saveta sudstva delovi te komisije glasaju protiv.Znači, u tom slučaju on je glasao protiv sebe. Mene interesuje šta je bio motiv? Da li je trebalo u poslednjem minutu nekog ugurati ili izgurati, ja u to neću da ulazim, jer nemam dovoljno dokaza.Piše lepo ovde. Evo, ovo je odgovor Visokog saveta sudstva. Ovo je poštovani Milojeviću. Kaže on lepo kada se sudija može razrešiti za delo koje ga čini nedostojnim sudijske funkcije

Kada krši Ustav i zakon i pozove narodnog poslanika na odgovornost za izneto mišljenje da li on nestručno vrši svoju funkciju? Kaže ili je nedostojan sudijske funkcije, delo ga čini nedostojnim. Kaže - i ako se radi o kršenju zakona od strane sudije. U takvim situacijama dolazi do razrešenja sudije.Jednog sudiju iz Kragujevca, mislim da je žena bila neka, smo razrešili, ali je udomljena za pomoćnika u Apelacionom sudu, na brzinu, kanalima kojima ne treba ovog trenutka da se bavim, ali ne znači da se neću baviti.Moje pitanje je bilo sudija Majić.

Njega ima više na televizijskim kanalima, u političkim debatama od nekoliko političkih lidera zajedno. Evo, od gospodina Martinovića, mene i gospodina Orlića zajedno više puta se pojavljivao u medijima i to po političkoj liniji.Imate slučaj pedofilije. Sudija Majić je doneo presudu da se oslobodi pedofil star 26 godina zato što je obljubio devojčicu koja je ostala trudna sa 13 godina. li je to tačno? Neka neko kaže da nije tačno, a ako je tačno, da li je to kršenje člana 180. Krivičnog zakonika? Ako je to kršenje člana 180. Krivičnog zakonika, da se ne može obljubivati devojčica od 13 godina, da li je to kršenje zakona od strane sudije? strane sudije? Ne znam šta misle moje kolege, ali ja mislim da je to teško kršenje, tim pre što je rekao da se radi o Romima i da je to kod njih, manje-više, normalno, jer nisu znali da to nije kažnjivo.Ima ono rimsko, neznanje ne oslobađa, da li tako beše, a ako neznanje ne oslobađa potencijalne krivce i obične građane, valjda to i sudiju hvata i valjda je to kršenje zakona od strane sudije?Oslobađanje Gnjilanske grupe, 11 albanskih terorista. Jedanaest albanskih terorista je oslobođeno od strane sudije Majića i Hadžiomerovića. Oni su odlučili da budu oslobođeni. Dakle, 80 ubijenih Srba, 250 mučeno metodom laganog uzimanja duše.Evo vam ovo - oslobođenje manijaka koji obljubljuje devojčicu od 13 godina, skandalozna odluka Apelacionog suda šokirala sve. U javnosti ste to mogli da pročitate, ne moram ja sve to da kažem, ali moja je obaveza prema žrtvama, je njima naneta šteta.Kada sudija nanese štetu žrtvi, da li tako beše, to je osnov za kršenje zakona. Ako je to uradio protivzakonito, ako je kršio zakon i naneo štetu onoj devojčici od 13 godina, onda se to smatra kršenjem zakona od strane sudije i to je uslov za razrešenje. Na stranu bavljenjem politikom.Evo je i Gnjilanska grupa.

na štetu oštećenih, a u korist optuženih. Zato što je u korist optuženih, suđenje se ne ponavlja. To je tako u zakonu, ali u zakonu isto stoji da je Vrhovni kasacioni sud ocenio da je to bila nezakonita presuda u korist zlikovaca, a na štetu žrtava. Znači, na štetu onih ubijenih surovo, ubijenih 80, pa tu da vidimo da li ima i dostojnosti. Uglavnom, to je rešeno tako što su albanski teroristi oslobođeni.Pavle Bulatović. Crna Gora je Crna Gora je sa antipatijom gledala na posetu ministra odbrane i oficira Vojske Srbije, da se oda počast ubijenom Pavlu Bulatoviću, koji je ubijen pre dvadesetak je istraga došla, to ni Bog ne zna, ali moje je da se založim i za to. Da li je moguće da neko ubije ministra odbrane, a da tužilaštvo 20 godina ne može da pronađe ko je to učinio?Imamo narko-dilera, koji je naredio ubistvo, koje je izvršeno, a izvršilac je priznao i tražio zaštitu. Tužilaštvo je to propustilo. Ukinuta je poternica i sada možemo očekivati da mafijaši, podstaknuti time, još više vrše krivična dela na teritoriji Srbije.Sud treba da štiti nevine, a kažnjava krive. Tužilaštvo isto. Da li vi, gospodo, imate utisak da je sud štitio devojčicu od 13 godina, a kaznio pedofila od 26? Da li imate utisak da je sud štitio 80 žrtava od strane 11 albanskih terorista, koji su ih likvidirali najsurovije, mučili još 250 ili koliko već? Da li imate utisak da je sud štitio nevine, a kažnjavao krive? Ja taj utisak nemam. Dakle, mislim

za sve postupke sudova?Ono što ja tražim, ako je to izvodljivo, od Ministarstva pravde i Odbora za pravosuđe, da u svakoj sudskoj jedinici, u svakom opštinskom sudu, ukoliko to ne postoji,

mogu da svoje žalbe i primedbe stave u to sanduče, da se ono povremeno otvara, da studenti prava, recimo, prave izveštaje i prilože dokumentaciju za Odbor za pravosuđe, da vidimo u kom pravcu se kreće naše tužilaštvo, naše pravosuđe, koliko su građani zadovoljni presudama, verovatno oni koji izgube sud nisu, ali da vidimo kako oni ocenjuju i koje primedbe imaju na određeni broj sudija, na određeni broj tužilaštva, da steknemo jednom makar jasan uvid šta nam se to dešava u pravosuđu kada su žalbe koje mi dobijamo od građana, svakog dana barem dobijem desetak, ne znam kako druge kolege, ali su neprestane te žalbe.Na kraju ću citirati Zorana Đinđića. Kad god mi nešto kažemo i stavimo Kad god mi nešto kažemo i stavimo primedbu, to se smatra pritiskom na pravosuđe. Kada se sudija Majić meša u naš posao… On se više bavi politikom izgleda nego ja. Kada se on meša u naš posao, onda nikom ništa. Ako mi komentarišemo presude koje su stare nekoliko godina, onda mi vršimo pritisak, onda se diže Majić, diže se Visoki savet sudstva, dižu se razna udruženja itd, koja koja štampaju časopisa. Ima tu više konflikta interesa nego kod političara itd, da ne govorim.Digne se kuka i motika iz pravosuđa. Svi su ovako, kao, vi ste svetog Majića komentarisali itd. Šta ako sam ga komentarisao, presude koje je doneo o albanskim teroristima? To je moja obaveza prema žrtvama. Šta ako sam komentarisao njegovu presudu koju je doneo prema maloletnici od 13 godina koju je obljubio lice, neću da spominjem imena, od 26 godina? Da li je to bilo kršenje zakona na štetu oštećene? Naravno da jeste.Citiram Đinđića, kaže: „Sudijska nezavisnost nije božanska, sudije su nezavisne od kriminala, ali ne od zakona“.Božanska nezavisnost u pravosuđu ne postoji po tom citatu i zato ja i dalje apelujem da popravite stanje u pravosuđu koliko možete, da pokušate da kažnjavate isključivo krive, a da štitite nevine, jer nevinih ima daleko više i oni ocenjuju i vaš i naš rad. Hvala.

Državnog veća tužilaca i VSS, danas su pred nama predlozi odluka koji se odnose na izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijske funkcije i odluka koja se odnosi na izbor zamenika javnih tužilaca.Oni će po Ustavu i zakonima obezbeđivati ostvarivanje prava građana Srbije na pravo i pravdu i imaće obavezu da štite sudstvo, kao jednu od grana vlasti koja je nezavisna, ali koja svakako mora biti u ravnoteži sa zakonodavnom i izvršnom vlašću.Ako govorimo o efikasnosti sudstva, možemo da kažemo da postoji napredak u tom smislu, pa smo na primer u 2017. godini imali podatak da je prosečna dužina trajanja sudskog postupka u Srbiji bila 360 dana, što je veliki uspeh ako uporedimo sa nekim zemljama članicama EU. Na primer, u to vreme je u Italiji dužina trajanja sudskog postupka bila 700 dana.U tom smislu treba pomenut i Strategiju razvoja pravosuđa za period od 2019. do 2024. godine, koja predstavlja nastavak prethodne strategije za petogodišnji period i kontinuitet daljeg unapređenja efikasnosti pravosuđa.Ako

setićemo se i da je upravo ta strategija dobila najviše kritika zbog nepravilnosti, čije posledice i danas osećamo, a naravno to se tiče neustavnog i netransparentnog reizbora sudija 2009. godine, kao i uspostavljanja mreže sudova 2010. godine, koja se pokazala kao apsolutno neefikasna.Takođe, bilo je tu još propusta, kao što je na primer nepostojanje kriterijuma za vrednovanje rada sudija i tužilaca.Mnoga loša rešenja su ostala da ih ispravi Vlada koju je formirala SNS. Upravo, strategija iz 2013. godine morala je najpre da otkloni probleme da bismo mogli da razmišljamo o razvoju pravosuđa. Trebalo je vratiti sudije i tužioce koji su razrešeni 2009. godine, rešiti problem velikog broja starih predmeta, ali i uspostaviti novu mrežu sudova koji su bili preopterećeni.Ako se vratimo na 2016. godinu, setićemo se da je još tada Evropska komisija konstatovala napredak u pravosuđu, naročito u donošenju određenih zakona, mada su ubrzo posle tog prezentovanja tog izveštaja usvojeni zakoni koji se tiču borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i kompletna slika je svakako bila još bolja o stanju pravosuđa u Srbiji.Borba protiv korupcije jeste strateški prioritet Vlade Srbije i Ministarstva pravde, koje je utvrdilo skup mera, ali i plan donošenja zakona kako bi se delovalo sa jedne strane preventivno, sa druge strane represivno.Na primer, septembra 2018. godine, podsetiću vas, ovde smo doneli Zakon o lobiranju koji se primenjuje od septembra prošle godine. Time smo ispunili relevantne evropske standarde u sprečavanju korupcije.Dalje, septembra ove godine treba da počne primena zakona o sprečavanju korupcije kojim su proširena ovlašćenja Agencije za borbu protiv korupcije i pooštrene odredbe koje se odnose na funkcionere.Takođe, u dobroj meri smo zaokružili i represivni sistem donošenjem Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.Osnovana su četiri regionalna centra sa odeljenjima pri tužilaštvima i policiji. Oni se bave isključivo koruptivnim krivičnim delima, a rezultat njihovog rada je više od 13.000 krivičnih prijava i više od 800 osuđujućih presuda.Očigledno je istrajnost u nameri Vlade da iskoristi antikorupcijske mehanizme u punom kapacitetu u o borbi kada je kriminala i korupcije.Danas možemo da kažemo da smo zadovoljni ostvarenim rezultatima u poslednjim godinama u cilju jačanja stručnosti i nezavisnosti nosilaca pravosudnih funkcija i većom efikasnošću u radu.Prethodni višegodišnji period obeležilo je, takođe, najveće infrastrukturno ulaganje. Izgrađene su zgrade sudova u Požarevcu, Pančevu, Raški, Užicu, onda Prekršajni sud u Beogradu je dobio svoju zgradu. Završena je rekonstrukcija Palate pravde u Beogradu, Kragujevac će takođe dobiti novu Palatu pravde.Bolji uslovi za rad svakako će uticati i na povećanje efikasnosti sudova. Prema tome, strategija razvoja pravosuđa za period od 2019. godine do 2024. godine, kao konkretan plan razvoja, treba da ostvari strateške ciljeve koji unapređuju naš pravosudni sistem.Nama je potrebno stabilno, moderno, efikasno i odgovorno pravosuđe. Što je najvažnije, moramo kod građana da vratimo poverenje u sudstvo, jer poverenje u sudstvo je upravo bilo poljuljano onda kada pravosuđe nije bilo ni efikasno, ni stabilno, jer je veliki uticaj na pravosuđe imala politika, odnosno aktuelna vlast te 2009. godine, kada je reforma pravosuđa dobila izgled obračunavanja sa političkim neistomišljenicima.Čelnici u pravosuđu koji su argumentima i stavom sprečavali nelegitimnu reformu pravosuđa, takođe su bili smenjeni. Sve je bilo podređeno političkim uticajima i manipulacijama, a pravosuđe je trpelo posledice kršenja zakona i vršenja pritisaka.Godine 2008. usvojeni su zakoni koji su bili direktno u suprotnosti sa Ustavom, ali su odgovarali političkoj partiji koja je tada bila na vlasti, naravno kao paravan za čistku u redovima sudija koje su politički neistomišljenici.Sve je urađeno pod velom dobre namere za reformu pravosuđa, a u stvari sa ciljem da se sudska vlast stavi pod kontrolu tada vladajuće stranke, odnosno DS. Zbog toga je

iskustvo.Posledice te najgore reforme pravosuđa u Srbiji odrazile su se, naravno, i na budžet Republike Srbije, jer je ukidanje više od 700 odluka o nereizboru sudija odštete za povredu časti i ugleda, izgubljene zarade itd, koštalo Srbiju više od 30 miliona evra.Sa druge strane, novoizabrane sudije bile su uglavnom članovi i simpatizeri simpatizeri DS, koji su bili zahvalni i lojalni naravno čelnicima stranke koji su ih postavili, pa prema tome i podložni njihovim uticajima prilikom donošenja odluka.Vrlo

izazvali su nove troškove za budžet Republike Srbije, a građani su ni krivi ni dužni snosili posledice.Često smo pominjali primer iz Vlasotinca, kada su tadašnji predsednik opštine i predsednik opštinskog Odbora DS sastavili spisak podobnih kandidata za sudije i tužioce, čak ga i pečatirali sa jedne strane stranačkim, ali sa druge strane opštinskim pečatom, na koji način su učinili samo još jednu u nizu zloupotreba.Danas je još uvek borimo sa takvim kadrovima, koji su ostali iz tog perioda, a nekako se ponašaju isto bahato i stranački opredeljeno kao i tada.Najbolji primer za to je sudija Majić, koji krši sve etičke i profesionalne norme, zloupotrebljavajući sudijsku funkciju u dnevnopolitičke svrhe. Gotovo da se ne pojavi nijedna tema u Srbiji, a da on to ne iskoristi kao povod da napadne Aleksandra Vučića ili Vladu Srbije ili SNS. Potreba da Potreba da po svaku cenu bude i priča protiv Aleksandra Vučića i SNS se pokazala i u trenutku kada smo izglasali ovde u parlamentu važne izmene u Krivičnom zakoniku, koje su istorijski pomak u kažnjavanju doživotnim zatvorom ubica i silovatelja dece.Čudi me da neko ko je bio protiv tzv. „Tijaninog zakona“, ko je učestvovao u oslobađanju „gnjilanske grupe“, neko ko je oslobodio silovatelja maloletnice sa obrazloženjem da je kod Roma to normalno i prihvatljivo ponašanje, čudi me da je takav čovek dobio nagradu koja glasi – Doprinos godine Evropi. Ali, ako imamo u vidu da je uz njega istovremeno nagradu dobila i rektorka, onda je jasno da je dnevna politika tu umešala prste i uticala na izbor laureata.Kada

To je jedan od najopasnijih vidova korupcije koji se ogleda i u donošenju odluka pod pritiskom i rezultira donošenjem nezakonitih odluka.Nažalost, još uvek ima onih koji su zloupotrebljavali pravosudnu ili tužilačku funkciju ili koji zbog biranja partijski podobnog kadra nisu u stanju da uspešno obavljaju svoje sudijske ili tužilačke funkcije. Osim što se narušavaju kodeksi sudijske etike, njihove nezakonite odluke urušavaju i pravosuđe, pa samim tim i našu državu.Pravosuđe je važan borac protiv korupcije, koji uspostavlja i garantuje pravni poredak u državi. Sudovi moraju biti nepristrasni, nezavisni i efikasni i samo će tako imati autoritet koji će kod građana probuditi poverenje u sudstvo.Meni je žao što danas ne raspravljamo o kandidatima za predsednike sudova, ali sa druge strane, možda je i bolje, jer ko zna šta bismo sve čuli o tim kandidatima, s obzirom na to kakve zamerke smo imali prilike da čujemo na Odboru za pravosuđe.Jasno vam je da ću reći da bi bilo dobro da se pažljivije sprovode konkursi kada su kandidati za predsednike sudova u pitanju, jer pored stručnosti i ostalih uslova, jako je važna dostojnost za obavljanje te funkcije.Takođe, postavlja se pitanje šta je sa poštovanjem pravila o apolitičnosti koje važi za sudije i tužioce, a Visoki savet sudstva nam je predložio jednog člana jednog odbora DS. Da ne Da ne govorim o osnovanim sumnjama da su neki kandidati povezani sa krivičnim delima koja podrazumevaju zloupotrebe njihovih funkcija.Očigledno je da su napravljeni propusti, namerno ili ne namerno ja u to ne želim da ulazim, ali budite sigurni da narodni poslanici rade svoj posao i prate kakvi su predloženi kandidati. O tim kandidatima će se diskutovati kada dođe na dnevni red i odluka o izboru 74 predsednika suda.Zbog suda.Zbog toga se i desio peh da na sednici Odbora za pravosuđe, kada je odbijen kompletan predlog Visokog saveta sudstva, upravo peh Visokog saveta sudstva za izbor predsednika 74 suda.Ne smemo da dozvolimo da se više provlače kandidati koji ne ispunjavaju uslove, koji ne zaslužuju ili nisu dostojni vršenja sudijske funkcije.S druge strane, kako možemo da posmatramo to vraćanje kompletnog predloga? Vraćanje kompletnog predloga je sve kandidate dovelo u vrlo nezgodan položaj u smislu preispitivanja njihove stručnosti i drugih osobina, a ja verujem da taj predlog sadrži i neke dobre kandidate.Ovakvom odlukom Odbor za pravosuđe pokazao je da želi da sačuva i integritet Visokog saveta sudstva, osim toga što smo svi dužni da čuvamo integritet Narodne skupštine, jer bi se na sednici desio određeni broj osporavanja, što bi stvorilo lošu sliku o čitavom postupku izbora predsednika sudova. Ponavljam, radi se o izboru predsednika sudova.Naše pravosuđe zaslužuje kvalitetne kandidate, stručne kandidate i bez straha da će u bilo kom trenutku biti pod uticajem bilo koje političke partije. Hvala. Zahvaljujem.Da li još neko od predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa želi reč? Ne.Onda prelazimo na raspravu po redosledu narodnih poslanika prijavljenih za reč.Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović.Izvolite. je važno da i sudstvo i tužilaštvo osvežimo sa neophodnim stručnjacima kako bi u punom kapacitetu krenuli da se obračunavaju sa organizovanim kriminalom, jer je to pošast koja kao rak razjeda celokupno naše društvo. Ohrabruje činjenica da je i Visoki savet sudstva i svi ostali da su predložili ljude koji imaju i snage i mladosti i kredibiliteta da pokrenu neke procese.Naravno, procese.Naravno, mi smo saglasni sa kandidatima koji su predloženi za javne tužioce ili pomoćnike javnih tužioca koji dolaze iz Novog Pazara. Smatramo da su dosadašnjom svojom karijerom pokazali da imaju dovoljno i kredibiliteta i da se jednostavno zasluženo nalaze na ovim predloženim mestima. Izražavam nadu da će u budućnosti imati dovoljno snage sa ovako ojačanim pozicijama da pokrenu neke procese koji su neophodni kako bi to društvo zaista se pokrenulo u onom pravcu, pravcu suzbijanja organizovanog kriminala, kojem smo, nažalost, izloženi prethodnih decenija u najvećoj meri.Vrlo često taj organizovani kriminal je imao svoje poluge i u organima sudstva i u organima tužilaštva.Naravno, kada govorimo o organizovanom kriminalu, onda postoje kod nas dva najizraženija vida tog organizovanog kriminala. Jedan je klasični, koji dolazi od strane vrlo ozbiljnih i vrlo dobro organizovanih kriminalnih grupa. Drugi je onaj koji taj organizovani kriminal vrši kroz javne institucije.Zaista je sramotno što ni danas, posle možda više od 15 15 godina, nikada nijedno tužilaštvo nije procesuiralo preko 20 miliona otuđenja iz budžeta Novog Pazara koji je napravio tadašnji gradonačelnik Sulejman Ugljanin. Za to su napravljeni izveštaji, za to postoje dokazi. To je ono što se govorilo o milionima pojedenih ćevapa, o izuzetim stanovima iz opštinskog vlasništva i mnogo čega drugoga. Nikada se tužilaštvo nije pozabavilo ovakvom proneverom.To je nešto što je trebalo uraditi i to je nešto što je ostalo crna mrlja, kada je u pitanju rad tužilaštva u Republici Srbiji.Isto tako, ovaj najnoviji primer iz Tutina, kada opštinska vlast, bez ikakvih procedura, bez ikakvih mogućih zakonitih postupaka prodaje deo opštinskog vlasništva koji je bio kulturni centar, odnosno Dom kulture. To je zaista nešto što je nečuveno. I to prodaje mimo procedura, maltene tajno, izvan bilo kakvog konkursa, vrlo sumnjivim kupcima. To je za nas jedan od najozbiljnijih organizovanih kriminala koji se dešavaju u Republici Srbiji, a posebno u našem okruženju, tj. u Sandžaku.Ako smo propustili priliku da se procesuira taj iz budžeta Novog Pazara koji je gospodin Ugljanin napravio kada je bio gradonačelnik, ne smemo propustiti priliku da se obračunamo sa tom kriminalnom organizacijom koja je na vlasti u Tutinu, koja budzašto prodaje opštinsku imovinu i koja deo kulturnog centra, odnosno Doma kulture prodaje bez ikakvih legalnih tokova, onako više mimo mimo bilo kakvih procedura i koja za to uzima određena sredstva.Inače, taj grad je, prema izveštajima notara koji smo dobili od notara, jedan od gradova u okruženju koji je iz opštinskog vlasništva izuzeo najveći deo građevinskog zemljišta i prodao ga je raznim subjektima kako bi jednostavno nadomestio sve ono što je manjak u budžetu, a taj manjak upravo nastao je ili nastaje na taj način što se budžet ili javna sredstva građana crpe crpe radi ličnih interesa onih koji čine vlast u ovom gradu.Tužilaštvo se mora pokrenuti, moraju se pokrenuti procesi i samo na taj način će se vratiti poverenje građana u naše tužilaštvo, u sudske organe, a sve dok se to ne desi mi ćemo i dalje imati problem da ubedimo građane da i sudstvo i tužilaštvo jesu nezavisno i da sudstvo i tužilaštvo rade na dobrobit građana. Ovde nije reč o pojedinačnom kriminalu, ovde je reč da neko zloupotrebljava javne resurse, javne funkcije i od građana Republike Srbije i od građana Tutina ono što je njihovo pravo, pa makar to bio i Dom kulture ili Kulturni centar.Ovde apelujem i pozivam tužilaštvo, zaista, da pokaže da su nezavisni i da pokaže da je ovo nešto što mora biti procesuirano, inače sve ove promene, sve ovo što radimo ovih dana, što mi, opet kažem, u nadi da će se promeniti, da će se te sprege između tužilaštva, pojedinih delova tužilaštva i lokalnih vladajućih tajkuna i šerifa promeniti, daćemo podršku svim ovim predlozima koji su na dnevnom redu. Hvala.

Zahvaljujem, predsedavajući.Kada god na dnevnom redu imamo izbor sudija ili tužilaca, ne mogu a da se ne prisetim čistke u pravosuđu koju su 2009. godine sproveli DS i njeni tadašnji satrapi. Ne mogu da se ne prisetim da je odlukom ljudi koji danas kao lideri jednog dela opozicije obećavaju sve samo zarad povratka na vlast, srpsko pravosuđe ostalo bez više od 1.000 ljudi u čije znanje i iskustvo je ulagano decenijama.Više od 1.000 čestitih sudija i tužilaca su javno osramoćeni i žigosani kao nestručni, nesposobni, korumpirani i nedostojni vršenja sudske ili tužilačke funkcije samo iz jednog razloga, jer nisu pristali da budu slepi poslušnici tadašnje vlasti. Niko od onih koji danas u Savezu sa Srbiju obećavaju sve zarad mrvice vlasti nije se tada pobunio i niko nije spomenuo ni vladavinu prava, ni nezavisno sudstvo, ni dostojanstvo tih ljudi, pošto im je bio bitan samo lični interes. Niko od njih se nije pobunio videvši da blate i ponižavaju čestite ljude. Nikome, ali bukvalno nikome od sadašnjih lidera Saveza za Srbiju nije palo napamet da kaže bar jednu reč i da pokuša da zaustavi to ludilo i besramni linč i progon.Ne da je samo tada izvršena sramna i nezakonita čistka u pravosuđu, već je napravljena mreža sudova koja je bila potpuno nefunkcionalna i koja nije imala nikakve veze sa realnošću. Rezultat svega toga jeste da su celokupno pravosuđe unazadili bar 50 godina, a da su državi Srbiji i njenim građanima pričinili štetu od preko 30 miliona evra. Toliko je ovu državu koštalo i toliko će koštati njihova bahatost i oholost.Ne znam da li je potrebno da preračunam koliko se vrtića i škola moglo izgraditi za taj novac, koliko je dečijih dodataka, koliko stipendija za đake, studente i mlade naučnike moglo biti isplaćeno, koliko je dece moglo da se leči i izleči za taj novac.Znajući da je srpskom pravosuđu potreban oporavak, zbog svega ovoga što sam naveo, zajedno sa svojim kolegama iz poslaničkog kluba svesrdno ću podržati izbor novih sudija koji se prvi put biraju na ovu funkciju, kao i izbor zamenika javnog tužioca. Mi imamo poverenje u predloge koji su stigli, verujući da je to ono najkvalitetnije što je u ovom trenutku moglo biti predloženo. Zahvaljujem. Hvala gospodine Torbica.Reč ima gospodin Neđo Jovanović. Izvolite.

Naravno, podrška nije sporna i podrška predlozima koje ste vi izneli pred nas, kao narodne poslanike, je više nego osnovana.Moram samo da istaknem nešto što građani Republike Srbije treba da znaju kada je u pitanju privredno pravosuđe. Neće mi zameriti one koje neću pomenuti i ne želim nikog da diskriminišem, niti bilo koga da favorizujem, ali kada je u pitanju izbor za privredni sud, odnosno Privredni sud u Beogradu, moram da istaknem da je jedan kontinuitet dobre prakse, jako dobre prakse, činjenica da se iz Privrednog apelacionog suda u Beogradu afirmišu kandidati koji su stručni saradnici za ovaj sud i koji su do sada više puta opravdali poverenje izbora.Moram ih još jednom pročitati, jer sam napravio jedan lapsus. Kolega Jovičić me je ispravio, ali ću taj lapsus sad i javno ispraviti. Marko Radović nije stručni saradnik, nego sudijski pomoćnik Olga Đurađević je sudijski pomoćnik u Privrednom apelacionom sudu. Dragana Ivanović je sudijski pomoćnik u Privrednom apelacionom sudu. Tamara Marković je sudijski pomoćnik u Privrednom apelacionom sudu. Mirjana Milanović je, takođe, sudijski pomoćnik u Privrednom apelacionom sudu, kao i Maja Stokuća i Ljiljana Čolić.Radi se o izuzetno dobrim predlozima. Drage kolege, i moj uvaženi prijatelj, kao član Visokog saveta sudstva i predsednik Odbora za pravosuđe, Petar Petrović, svi zajedno ste odlučili na najbolji mogući način i u tom smislu imate punu podršku.Naravno, podršku.Naravno, ja moram svoje Užice uvek da istaknem zato što je to grad koji je uvek imao rasadnik sjajnih nosilaca pravosudnih funkcija. U ovom slučaju za Privredni sud u Užicu to je Marija Kojadinović, a pomenuo sam već predlog kandidata ispred Državnog veća tužilaštva.Ovo je odličan način kako izbegavamo bilo kakve dileme, bilo kakve nedoumice oko pravih kandidata i da nam se više nikada ne desi ono što nam se nedavno desilo na Odboru za pravosuđe kada smo na sreću dobili ukazivanje na probleme koji se vezuju za pojedine predsednike, odnosno kandidate za predsednike sudova. Lično mislim da Visoki savet sudstva ne može po zakonu opozivati svoju odluku o predloženim kandidatima, niti je to moguće, niti opet Odbor za pravosuđe ima nadležnost da može da nameće stav, odnosno daje nalog Visokom savetu sudstva.Moj predlog je bio da se kroz eventualna osporavanja predloženih kandidata dođe do konačnog rešenja, jer, uvaženi kolega Jovičiću, uveren sam da delite moje mišljenje da ne treba da trpe oni kandidati za koje apsolutno nemamo ni jedan jedini problem, koji u potpunosti ispunjavaju sve uslove u pogledu dostojnosti, u pogledu stručnosti i u pogledu kvaliteta i u svakom drugom pogledu. Zašto bi oni trpeli zbog onih koji su se stvarno ogrešili o pravosudnu funkciju, ogrešili se o etiku, ogrešili se o moral, ogrešili se o bilo šta što ni u kom slučaju njih ne kredibiliše da budu nosioci pravosudnih funkcija?Uveren sam da će Visoki savet sudstva svoju odluku održati na snazi, odnosno nemoguće je drugačije po zakonu rešiti, jer novi konkurs ili bilo šta nas odugovlači i usmerava u jednom pogrešnom pravcu, a to znači da ćemo status vršilaca funkcija zadržati neodređeno vreme, a to je na štetu i pravosuđa, a samim tim i građana Republike Srbije. Zbog toga bih voleo da najverovatnije novi saziv Skupštine Republike Srbije što pre odluči, kako bi se izbegla jedna, po meni, anomalija, a to je da Srbija bude, kada je pravosuđe u pitanju, u statusu vršilaca funkcija dugi vremenski period. Hvala. Hvala.